Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разглежданият Годишен доклад на Министерството на младежта е едно сериозно четиво, пълно с много числа. Тези числа могат да бъдат анализирани в различни аспекти. Моето изказване е свързано с връзката между престъпност и младеж, а също така с връзката на образованието и младежта. Повишаването на ролята на младите хора в превенцията на престъпността е сред приоритетите, които са залегнали в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., която вече изтича като срок.

Впечатление прави, че броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 3101, като в сравнение с 2018 г. броят на ново заведените намалява с над 10%. Положителна тенденция се наблюдава и по отношение на извършените противообществени прояви през 2019 г., като през детските педагогически стаи са преминали 6700 малолетни и непълнолетни, което е намаление със 166 лица в сравнение с 2018 г. Министерството на вътрешните работи осъществява активна превантивна дейност по отношение на младежката и детската престъпност, като участва съвместно с други държавни институции и неправителствени организации в изпълнението на национални програми, свързани с детското противоправно поведение и закрилата на децата. Като пример за активните дейности може да се открои Националната програма „Работа на полицията в училищата“, в рамките на която полицейските служители изнасят лекции и беседи в училищата в страната. Кампанията на Министерството на вътрешните работи постига повишена информираност сред младите хора по отношение на познанията по Закона за движение по пътищата, административнонаказателната отговорност и последиците от нарушения. Сред тях са ежегодно реализираните четири традиционни кампании – „Абитуриенти“, „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя“, „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и кампания на студентския празник – 8 декември. Не на последно място е необходимо да споменем, че Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта осъществяват дейности, насочени безопасността на движение по пътищата за децата от детските градини и училищата и по превенция на агресията сред младите хора, заложени в изпълнението на администрирани от двете министерства програми. По отношение на усилията и работата на терен в сферата на образованието внимание заслужава механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и сътрудничество с всички заинтересовани страни за формиране на устойчива, интегрирана политика и ангажираност на всички отговорни институции за осигуряване на правото на образование на всяко дете и ученик. По данни на Министерството на образованието и науката резултатите от дейностите на екипите през учебната 2018 – 2019 г. показват увеличен брой на екипите за обхват и извършени обходи, в резултат на което в образователната система са върнати 6500 деца и ученици в задължителна училищна възраст. По данни от проучването високата степен на образование се оказва определяща за удовлетвореността на младите хора от работата им. Данните показват високо ниво на удовлетвореност сред младите в България. 75% посочват, че са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина на живот, и 17% са недоволни от начина на живот. Реализираните от отговорните институции мерки в съответствие с Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. допринасят за подобряване неформалното и формалното образование и удовлетвореност на младите хора в страната чрез изпълнение на различни програми, инициативи, проекти, конкурси и други. Сред тях можем да откроим Националната програма „Образование с наука“, Националната програма „Професията на метеоролога и хидролога“,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, цитирахте ни числа. И аз в своето изказване преди почивката цитирах числа, те са от този доклад. Вашите числа и числата от Доклада имат някакво разминаване. Говорихте за детска педагогическа стая. Давам Ви точното число от Доклада – на отчет в детските педагогически стаи са водени 9167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях различни по своя характер престъпления. Броят им нараства с процент, но, забележете, снети от детска педагогическа стая са 44%, и то поради навършване на 18 годишна възраст. Затова са снети, защото Вие казахте, ако не ме лъже паметта, че към 6000 деца са в детските педагогически стаи, според Доклада са 9167. Разбира се, дадохте ни и други числа, но това е от особена важност според мен. По По отношение на това, което казахте – че са върнати в училищата 6500 деца. Знаете, че там трябва да бъдат връщани и да има в тези групи представители на общината, на социалните, на полицията. На много места това не се случва. Обикновено директорка или класен ръководител се моли на родителите да пуснат ученика, така става на много от местата, виждал съм го лично. И, разбира се, това, че са върнати 6500, ако е така, за колко време са върнати?

Уважаеми господин Ченчев, моята дуплика ще свържа с това, че числата, които аз казах, касаят Доклада от 2019 г. Действително 6500 са върнатите ученици и това е по данни на Министерството на образованието и науката. Това казах. По отношение на регистрираните лица в детските педагогически стаи, числото, което използвах в моето изложение,

Уважаеми господин Заместник министър, уважаеми дами и господа народни представители! Видно от Доклада за младежта за 2019 г., уважаеми колеги, е, демографската криза, бих казал, демографската катастрофа, така както ние от „Движението за права и свободи“ наричаме нещата с истинските им имена, все повече и повече през последните десет години, за съжаление, се задълбочава в страната ни. През 2019 г. населението на страната ни е намаляло с 50 хил. души. През 2019 г. е записано, че населението на страната е намаляло с малко над 51 хил. души, а това за стандартите на нашата страна е близо една средно голяма община в страната ни. Тоест през последните две години, уважаеми колеги, населението на страната ни е намаляло с малко над 100 хил. души. Пак в Доклада за 2019 г. е записано, че новородените, живородените деца през 2019 г. са с 659 по-малко в сравнение с 2018 г. Същото е записано и в Доклада за 2018 г. Тогава новородените спрямо 2017-а са с хиляда новородени деца по-малко. Това, уважаеми колеги, за съжаление, е реалната картина по отношение на демографската криза днес в страната ни. Демографска криза вследствие на влошената икономическа среда в страната ни и вследствие на това, че младите хора не получават реална подкрепа от страна на държавата и предпочитат да емигрират от собствената си родина. Уважаеми колеги, не по-различна е картината по отношение на териториалното разпределение на населението. Тук е посочено, че все по-отчетливият дисбаланс, който се наблюдава между малкото населено място и големия град по отношение на достъпа до образование, по отношение на достъпа до здравеопазване, ако въобще такова се предлага в малкото населено място, или по отношение на дисбаланса на инвестициите в малките населени места, инвестициите в разкриването на нови работни места, принуждава все повече и все повече млади хора, и не само, да напускат страната ни, да отиват да работят и да живеят в чужбина, за съжаление. Уважаеми колеги, този доклад

освен по данните относно намаляващия дял – все по намаляващия дял на младите хора, за съжаление, в България. Освен това, това, което спомена и колегата преди мен, различното в този доклад е, че за първи път, забележете, за първи път в Доклад 2019 г. по-различното от предишните два доклада е, че се отчита един показател, една огромна армия от 81 хил. души, които никога не са ходили на училище в България. Ние от „Движението за права и свободи“ казваме, че ако тези млади хора не бъдат обхванати през следващите години от образователната система, те ще бъдат проблем на цялото българско общество. Защото знаете, че има една мъдра мисъл, която казва: „По-добре е умен противник, отколкото неук приятел“. И това означава, че през последните десет години управляващите не са направили абсолютно нищо да тушират неграмотността сред тази огромна армия от 81 хил. души. Уважаеми колеги, вниманието ми съвсем естествено и основателно привлече разделът от Доклада за 2019 г. „Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни деца през 2019 г.“. Първо на очи се набива една цифра и аз ще я потвърдя: 9167 млади хора, които са водени на отчет в детска педагогическа стая. В Доклада става ясно, че в края на 2019 г. почти една втора – 50% от тези млади хора, от тези деца биват снети от отчет от детска педагогическа стая и съвсем естествено е да си помислите, че това е в резултат на програмите, които са приложени спрямо младите хора през 2019 г. Да, уважаеми колеги, но това не е така. Те са снети от отчет поради това, че навършват пълнолетие, и с това следват много въпроси. Въпроси като: какво се случва с тези млади хора, които са живели в криминогенна среда не по тяхна воля и желание; дали се продължава работата с тези млади хора? Все въпроси, на които този доклад за 2019 г. и двата доклада преди това – за 2017-а и 2018 г., уважаеми колеги, не дават отговор, за съжаление. Истината, уважаеми колеги, е следната – че през последните десет години много млади хора, забележете, много млади, кадърни, знаещи, можещи хора в буквалния смисъл избягаха от страната поради влошената икономическа ситуация, която предлагате Вие – управляващите, през последните десет години. понеже имам много приятели, които са в чужбина, те не виждат алтернатива, не виждат към настоящия момент, с това управление нещата в България да се оправят, защото всички мечтаят да се върнат, да работят и да живеят тук, да отглеждат децата си тук, в България – в нашата мила родина България. Благодаря Ви. Не виждам желаещи. Следващото изказване – госпожа Желязкова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър! Днес разглеждаме Доклада за младежта и спорта, изготвен от Министерството на младежта и спорта. Безспорно през годините работа, обратно на твърдението, което казаха преждеговорившите, качеството в планиране и изготвяне на Доклада значително се повиши. Няма как да не отбележим, че голяма част от препоръките, които бяха по предни доклади – като 2013 а и 2018-а, са отразени в Доклада за 2019 г. Затова поздравявам усилията на Министерството на младежта и спорта за изготвянето на Доклада и въпреки създалата се ситуация с разпространението на COVID-19 успя да се проведе и национално представително проучване сред младежите за целите на Доклада. В Доклада правят впечатление въвеждането на нови, насочени към младежите инициативи от страна на отговорните институции, както, от друга страна, прави впечатление, че се запазват и изпълняват такива инициативи и мерки, които през годините са доказали своята ефективност за развитието на младите хора в образователен, професионален, социален и личностен план. Такъв пример е Националната програма „Активиране на неактивни лица“. Това от своя страна демонстрира последователна и задълбочена политика и анализ за това кое работи като мярка и кое не. Уважаеми колеги, несъмнено младите хора са най-трудната възрастова група.

от една роля в друга – образование, работа, семейство и други, води до редица предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Всеки един от нас, надявам се, си дава сметка, че работата с млади хора е строго индивидуална и трудно може да бъде вкарана в норма. Затова и институциите трябва да стават все по-гъвкави, когато работят и развиват политики, насочени към тази възрастова група. Това, което е най-важно да се отбележи, е, че Докладът за 2019 г. е поредният доклад, който води до положителни изводи и тенденции. Една от тях е, както споменаха и част от колегите, индикатор за степента на удовлетвореност относно живота – 75% посочват, че са удовлетворени от начина си на живот. Работещите млади хора основно работят в населеното място, където живеят – 63% са доволни от настоящата си работа, а 53% от работещите не са имали затруднение при намирането на работа. Остава ключов въпросът за миграцията. Това е тема, която я коментираме всяка година, когато говорим за Доклада за младежта. Този път прави впечатление, че мнозинството от младежите – 43%, биха останали да живеят на мястото, където живеят в момента.

Европейския съюз и в света и миграцията е тема, която не касае само нашата държава, касае всяка държава членка. Все пак свободното движение и работата в различни държави е едно от основните правила на Европейския съюз и не обхваща само младите хора. За съжаление, остава висок делът на младите хора, които не спортуват. Изненадвам се как колегите, които са членове на Спортната комисия, не отбелязаха този факт

развитие на спорта в училищата, задържане на талантливите спортисти, ученически олимпиади и състезания. През 2017 г. по време на предизборната кампания Политическа партия ГЕРБ пое ангажимент да работи за за построяването на физкултурни салони, където няма. Радвам се, че можем да се поздравим, че тази година са осигурени средства за около 50 физкултурни салона, които не се намират само в големите градове, намират се и в малки общини,

Същевременно Министерството като оператор на дейностите за младежки политики остава и неотлъчен партньор и на всяка една дейност на младите хора в страната. Благодарение на активния диалог, който има с неправителствения сектор и гъвкавостта на експертите, които са в Министерството, се разработват и подкрепят инициативи, които да изграждат компетенции и допълнителни квалификации у младите хора. Успешното партньорство с НПО сектора води до редица проведени обучения, семинари, конференции, превенции на теми, които вълнуват младото поколение. Днес младите хора имат повишени изисквания към това, което се случва. Всички трябва да си дадем сметка, че работата на Министерството е изключително добра за това, че успява да комбинира дейностите във всички останали министерства, наистина да бъде неотлъчно и да отговаря на всяко едно желание, което има в сектора. Сигурността е един от нашите основни приоритети – работим именно в сферата за повишаване на доходите и подобряване на средата, в която живеем всички ние. Затова и усилията на всички нас, отново казвам, трябва да се обединим, за да може наистина да работим за нуждите на младите хора, с подкрепата на на гражданските инициативи, доброволчеството, НПО сектора към спортните организации – всичко, което вълнува младите хора. Нашата основна роля е да продължим да водим борба със социалното неравенство, със социалното изключване. Механизмът, който преди няколко години стартирахме, за връщане на децата в училище, продължава да работи и продължава да се бори с този проблем.

все още не са задоволителни, но не можем да отречем, че институциите работят в тази сфера, както споменах преди малко – изграждането на физкултурни салони, на спортни площадки в малките населени места, реновирането на образователната инфраструктура, които също не се случват само и единствено в големите градове. Тази година Министерството на образованието и науката осигури над 70 милиона за строеж на нови детски градини точно в малките населени места. Това е гаранция, че хората и децата биха останали в малките населени места. Няма как да се отрече и програмата по чл. 10 от Закона за хазарта, която е свързана със зависимостите на младите хора. Всяка година се отделя сериозен бюджет, който се отпуска, за да се бори наистина с този проблем. Завършвам, отбелязвайки, че младите хора не са бъдещето на страната. Младите хора са сега, в момента, и те са настоящето. После и след време те няма да са млади. Нека да се вслушаме в това, което ни казват те, то винаги има смисъл. Подкрепям Доклада за младежта за 2019 г. и усилията на Министерството на младежта и спорта и съм убедена, че заедно ще продължим да се борим с предизвикателствата пред младите хора. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Желязкова, явно сте пропуснали или не сте били в залата, когато още в началото на моето изказване казах, че поздравявам Министерството на младежта и спорта за усилията, които са положили по Доклада, а именно подробните анкети, които са ни предоставени, но в тези анкети няма как да се съгласим

Също така казах нещо, което Вие не сте чули – тези 58% млади хора, които не спортуват, беше казано от нас още преди почивката. Сега

46 и 27 прави 73%. Вас задоволява ли Ви този процент? Казвате също, че 37% от тях, примерно, са млади хора, които казват, че биха останали в малките населени места. Само че „биха“ не е „оставаме“. Бих имал намерение да направя нещо не е категоричното ми решение. Действията или реалността може да покаже и наложи съвсем друго. Така че имайте предвид тези факти, защото те са в този доклад и са тревожни. Вие признахте в изказването Ви, че – да, видите ли, има проценти, които ни карат да сме по-осторожни. Именно затова призовахме с общи усилия, цялата зала, с Министерството

после се трудят, първоначално живеят, учат, след това искат да се реализират? Всичко това са въпроси, на които заслужава да се обърне сериозно внимание. 81 хиляди деца са извън обхвата на образованието и никога не са пристъпвали прага на българското училище.

Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Желязкова! Да, Докладът за младежта за 2019 г., уважаеми колеги, дава обобщаваща информация относно мерките, които са приложени спрямо младите хора през 2019 г. Пак повтарям, Докладът за 2019 г. с нищо не се различава по отношение на докладите за 2017-а и 2018 г. Единствената разлика е в цифрите и това, че делът на младите хора в България през 2019 г. продължава да намалява. Освен това в Доклада е казано, че 79% от младите хора разчитат на подкрепата на своите родители и забележете, най-важното едва 34% от младите хора посочват, че средствата им за пълноценно хранене са напълно достатъчни, говорим за средства за пълноценно хранене. Уважаеми данни от Доклада и зад всичко това, за съжаление, прозира икономическа немощ или, защо да не го кажем директно – бедност и влошена икономическа среда в България през последните десет години, откакто Вие управлявате. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Желязкова, както и всички колеги, които се изказаха, може би като като членове на Комисията чувствате необходимост да изразите уважение, да благодарите. Аз лично не мисля, че има за какво да благодарим. Говоря конкретно за цитираните данни как като част от предизборната програма на партия ГЕРБ е било изграждането на физкултурни салони в училищата и как ето тази година, на четвъртата година от управлението на ГЕРБ,

Отначало мислех, че става дума за стари сгради в малки населени места. Оказа се, че и в градове като София, Пловдив и Варна има училища без физкултурни салони и ние искаме да създаваме навици, регламентираме трети час за физкултура, който трети час масово в училищата няма къде да се провежда, когато става дума за зимния период, защото физкултурният салон е един и едва поема задължителните часове по физкултура. Ако ние продължаваме така да си говорим, ще расте поколение без такива навици просто защото базата, както знаете, всичката останала е платена, останала някаква безплатна общинска спортна база. Много от децата в бедни семейства не могат да си позволят да плащат, за да спортуват и излиза, че спортните навици на децата ги създават семейства с възможности, родители с възможности, които плащат

свършвам, да разберете, че този механизъм е оставен единствено на училищата. И ако така продължаваме, без да се включват социални служби, полиция и всичко останало, ще продължим да си говорим, че има механизъм и той не работи както трябва. Благодаря.

а съм млад човек в българския парламент и считам, че е редно да взимаме отношение. Както виждате от присъствието в залата, на всички нас темата за младежта е важна. Основно за физкултурните салони искам да отбележа, че има една сума, отпусната от Министерството на младежта и спорта, има отделна сума, която се отпуска от Държавен фонд „Земеделие“,

Относно процента за спорт и това, което репликира господин Ченчев, искам да отбележа, че и от общините, и от Министерството постоянно се ремонтират спортни зали. Прави се всичко възможно от страна на институциите – да, не казвам, че е достатъчно, никой не казва, че е достатъчно. Затова се включват и нови механизми, затова се обсъждат и водят диалози на тази тема. Миграцията и това че младите хора напускат страната, както отбелязах и в своето основно изказване, не е процес само в България, не е процес от 10 години. Този процес е започнал много преди тези 10 години, но свободата на движение в Европейския съюз е основен принцип. това е едно от основните права в Европейския съюз – свободното движение, работене на пазара на труда в различните държави членки. Но е важно да се отбележи, че и 43% биха си останали да живеят и работят на местата, където работят в момента. Това не е никак малък процент. Относно демографската криза, искам да отбележа, че ние създадохме инвитро програмата и в нея се инвестират изключително много средства за подпомагане на млади семейства, така че, както казах и в основното си изказване, факт е, че има проблеми, но е и факт, че институциите полагат усилия и както и аз призовах – да не спират да полагат усилия, ами да продължават да разработват мерки и механизми, с които да се борят тези проценти да намаляват. Не мога да се съглася с господин Али и с това, че Докладът не е по-различен от предните доклади. За мен Доклад 2019 носи доста

за младежта за 2019 г.“ Гласували 115 народни представители: за 76, против 30, въздържали се 9. Докладът е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

доцент доктор Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, и Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

Симеонов. Гласували 106 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля гостите да заемат определените места.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 10 декември 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите доктор Лозана Василева, заместник-министър, и Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – доцент Галин Николов – изпълнителен директор. Присъстваха и представители на Сдружение „Балканка“. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Василева. Със Законопроекта е предвидена отмяна на разпоредби, касаещи държавните помощи в областта на рибарството. Предвижда се Консултативният съвет по рибарство да замени Научно-техническия съвет по рибарство и аквакултури като консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите. Относимите текстове са актуализирани, регламентирани са структурата, организацията и функциите. Кметовете ще следва да представят информация за язовирите – общинска собственост, отдадени под наем или концесия за аквакултури, и язовирите, свободни за любителски риболов. Отпада възможността за възлагане на управлението на рибните ресурси на риболовни сдружения в комплексните и значими язовири – държавна собственост, и в реките и старите речни корита. корита. Въведени са изисквания, свързани с обозначаване и определяне на зона за свободен достъп за водните обекти – държавна собственост, определени само за любителски риболов, стопанисвани от риболовни сдружения и забрана за търговия с риба и други водни организми, уловени в тях. Информацията за комплексните и значими язовири, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително производство ще бъде ежегодно публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Прецизирани са правните субекти, които имат право да извършват стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав. Предлага се специално разрешително за улов на квотиран вид риба и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба да се издават само при наличие на валидно разрешително за стопански Допълнени са хипотезите, при които ще може да се прекрати действието на издадени разрешителни за стопански риболов, включително със специализиран уред, и на специалните разрешителни. Предвидени са текстове, свързани с маркирането на риболовните уреди. Прецизирани и допълнени са текстовете, свързани с воденето и съдържанието на риболовните дневници, включително за риболовните кораби с дължина до 10 метра. Въведени са забрани за трансбордиране на улов във водите на Черно море без предварително уведомление и разрешение, за разтоварване без предварително уведомление и забрана за стопански риболов с немаркирани риболовни уреди. Регламентиран е редът за записване на информация за случаен улов на морски бозайници. Предлага се риболов във водите на Черно море да може да се извършва с риболовни кораби с обща дължина под 10 метра след издаване на разрешително за дребномащабен риболов. Уреждат се редът и условията за издаване на разрешителни и специфичните изисквания за извършване на такъв риболов. По отношение на любителския риболов се въвежда изискване за притежание на валиден билет за любителски риболов във водите на Черно море. Разрешава се използването на харпуна при любителски риболов във водите на Черно море. Предвидени са условията, при които лицата под 14-годишна възраст могат да извършват любителски любителски риболов. Разписани са текстове, регламентиращи максимално допустимите количества улов, в зависимост от мястото и продължителността на риболовния излет. Прецизират се задълженията на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми. Изпълнителният директор на ИАРА ще може със заповед да определя специфични условия и ред за улов на даден вид риба или други водни организми, за които не е определен общ допустим улов или квота. Допълнени са забраните, свързани с опазване на рибните ресурси. Към забранените уреди, средства, принадлежности и приспособления за извършване на риболов са добавени уредите серкме, цапало, рачило и герим, както и използването на инвазивни или неместни видове за живи примамки. Въвеждат се забрани, свързани с използването на мрежените риболовни уреди, изхвърлянето на улов и други. Актуализирани са сроковете на забраните за улов и улов и минималните размери за улов на някои видове риба и други водни организми. Въвеждат се текстове, свързани с монтирането и поддържането на система за автоматично разпознаване и възможността за установяване на административни нарушения чрез системата за наблюдение на риболовните кораби. Прецизират се разпоредбите за бордово оборудване за проследяване. Предвидени са разпоредби, свързани с проследяемостта, търговията и превоза на риба и други водни организми и задълженията на центровете за първа продажба. аквакултури ще следва да са преминали обучение за използване на физическа сила, помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение и стоп-палки, а риболовните надзиратели – обучение по прилагане на изискванията за любителския риболов. Административнонаказателните разпоредби са прецизирани и допълнени. По Законопроекта е постъпило становище от Сдружение „Балканка” с конкретни предложения. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че предложението за въвеждане на риболовен билет за риболова във водите на Черно море е необмислен и че липсва механизъм за контрол както върху въведените ограничения за количествата допустим улов, така и върху задължението за отчитане на улова. Изразиха съмнения и относно необходимостта от създаване на отделни правила за дребномащабен риболов. В заключение, отбелязаха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо четене, но ще внесат предложения за прецизиране на част от текстовете между първо и второ гласуване. След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Доклада ще представи госпожа Василева – председател на Комисията. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители!

На свое заседание, проведено на 16 декември 2020 г., Комисията по околната среда и водите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 002-01-70, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите госпожа Михаела Доцова – и.д. главен секретар; от Министерство на земеделието, храните и горите доктор Лозана Василева – заместник-министър, господин Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, доцент Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Лозана Василева. Тя подчерта, че Законопроектът урежда обществените отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република Въвежда се задължение за ежегодно публикуване на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на информация за комплексните и значими язовири по приложение № 1 към Закона за водите, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително производство. Предвидени са разпоредби, регулиращи риболовния излет с продължителност повече от един ден и е въведено изискване за наличие на валиден билет за любителски риболов за Черно море. Уреждат се специфичните изисквания за извършване на дребномащабен риболов в Черно море от риболовни кораби с обща дължина под 10 метра. Въведени са нови срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаването им съобразно специфичните биологични особености на видовете, както и с оглед надморската височина. Актуализирани са минималните размери за улов на някои видове риба и други водни организми, включително са въведени такива за нови видове или са отпаднали стари. Тези предложения са с цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми. Допълват се хипотезите за прекратяване на регистрацията на лица за развъждане и отглеждане на риба за случаите, когато е прекратено действието на съответното разрешително по Закона за водите. По обсъждания законопроект са постъпили становища от Министерство на околната среда и водите и Сдружение „Балканка“. Госпожа Доцова представи становището на Министерството на околната среда и водите, което е в подкрепа на Законопроекта.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № № 002-01-70, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 11 декември 2020 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 002-01-70, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерство на земеделието, храните и водите Ивайло Симеонов директор на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, и Пламен Петков – държавен експерт към дирекция „Обща политика в областта на рибарството“. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Симеонов, който акцентира върху основните промени. Целта на Законопроекта е по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. Промените се налагат и с оглед на необходимостта правните норми да бъдат съобразени с относимото европейско законодателство. В тази връзка се въвеждат легални дефиниции и термини, използвани в областта на рибарството и аквакултурите, прецизират се действащи разпоредби и се отстраняват нормативни празноти, като по този начин се осигурява по-ефективно прилагане на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. За извършването на любителски риболов в Законопроекта са предвидени нови текстове, регулиращи риболовния излет с продължителност повече от един ден. С оглед повишаване на контрола и събиране на актуална информация за обема на ползвания ресурс при извършване на любителски риболов в Черно море се променят редът и условията за извършването му. С цел прилагане на унифициран подход към всички любители риболовци и повишаване на събираемостта на относимите данни се въвежда изискване за наличие на валиден билет за любителски риболов в Черно море. Въведени са нови изисквания по отношение на обозначаването на водния обект и определянето на зона за свободен достъп до водния обект. С цел осъществяване на по-ефективен контрол при внос, износ и реекспорт на продукти от риболов е регламентиран обхватът на взаимодействие между Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция „Митници“ съобразно тяхната компетентност. Създава се нов раздел, в който се уреждат специфичните изисквания за извършване на дребномащабен риболов от риболовни кораби с обща дължина под 10 метра. Във връзка с намаляване на административната тежест върху лицата и организациите в сектора на рибарството се предвижда възможност всички заявления за административни услуги и уведомления по Закона да се подават и по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление. Тъй като действащите административнонаказателни разпоредби не обхващат или не обхващат в пълнота всички административнонаказателни състави, са предвидени нови такива, съобразени с настоящите икономически и социални условия. С оглед на осъществяване на превенция при извършване на нарушенията се предвижда легална дефиниция за „повторност на нарушение“, както и увеличаване на размера на санкциите в тези случаи. При обсъждане на представения законопроект отношение взеха следните народни представители. Господин Кольо Милев изрази несъгласие с предлаганите промени за въвеждане на риболовен билет за водите на Черно море. Господин Юлиан Ангелов зададе въпрос относно необходимостта от въвеждането на този билет, а госпожа Иглика Събева зададе въпрос относно оптимизирането на контрола на риболова на територията на и капацитета на наличните структури за извършване на нововъведения контрол. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 8 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 002-01-70, внесен от Министерския съвет

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За пореден път разглеждаме Закона за рибарството и аквакултурите. Искам да направя една кратка ретроспекция на промените в този закон в това Народно събрание.

И 2019-а, и 2020 г. имаме промени. Искам да Ви кажа, че голяма част от предлаганите промени ние сме подкрепяли от гледна точка на това контролът в този сектор да бъде завишен и да има възможности да се осъществява, но имаше и редица недомислия,

а сега искаме да ги върнем. Причината е ясна, защото в края на краищата без отчетност е невъзможно да се прави каквото и да е в този сектор, а контролът е един от елементите, който е задължителен, от гледна точка и на европейските изисквания. Започвам с това, че в мотивите на Законопроекта има известно противоречие. В началото на мотивите е отбелязано, че ние запълваме нормативна празнота в законодателството в Европейския съюз, а в края на мотивите отбелязваме, че не транспонираме актове на Европейския съюз. Истината е някъде по средата, защото Европейската комисия ни казва, че контролът, който се изпълнява и се осъществява в България, не е достатъчен и трябва да се вземат мерки, тези мерки да са разписани по начин, по който той да бъде адекватен. Парламентарната група на „БСП за България“ не подкрепи Законопроекта, въздържахме се по следните причини, за които имаме възражение или най-малко е необходим по-сериозен дебат да бъде реализиран между първо и второ четене с промени в така предлагания законопроект на Министерския съвет. Цял раздел се отделя за дребномащабния риболов. Той се обособява в рамките на сега действащия стопански риболов. Вносителите предлагат той да бъде на разрешителен режим, като съответно са посочени критерии, на които трябва да се отговаря – например до 10-метрова лодка. Възраженията ми в тази посока са следните. Добре, дребномащабен риболов – можем да формулираме, че такъв е необходим, но всяко едно изискване, което допълнително се влага, без то да е свързано с това какъв оборот има съответното физическо лице ли ще бъде, дали юридическо лице, търговско дружество, ни вкарва в приключение още повече в следващия програмен период по рибарската програма. Защото така дефиниран, дребномащабният риболов, с тези изисквания, вероятността този дребномащабен риболов да получи подкрепа в следващия програмен период е минимална. Аналогията, която правя и в която предполагам, че съм права, е от Програмата за развитие на селските райони, където дефиницията на „дребно стопанство“ или „млад фермер“ и така нататък е свързано с определени критерии, съответно определени изисквания, определен ресурс. Тук това липсва, а вкопчването в числа – до 10 метра, та две мрежи и така нататък, са изисквания, които съответно ще попречат именно на тези рибари, които са в тази група, да кандидатстват и да могат да усъвършенстват дейността си. За първи път се въвежда изискването любителският риболов в Черно море да бъде обект също на регистрация с доплащането съответно на такса или риболовен билет. Досега това не е било, не се е случвало и не във всички страни в Европейския съюз има риболовни билети. Възразяваме това да се случи по простата причина, че този риболов наистина касае хора, които допълват донякъде и доходите си именно с улов в Черно море. Ние ги натоварваме с такса, като по време на обсъждането в Комисията беше казано едва ли не, че ако ние не им не им предоставим риболовни билети, не можем и да ги регистрираме, не можем и да определим какво количество е това, което се лови в Черно море. Струва ми се, че има и други начини, освен риболовен билет, да се реши този въпрос. Поставихме и въпроса за това: ИАРА с промените, които се предлагат, дали има капацитет, възможности, включително и финансови да осъществява контрол

пак по време на Комисията беше казано, че този законопроект е обсъждан с широк кръг организации. Лично аз получих възражения от Ловно-рибарския съюз, които претендират, че с промените в Закона се създава нормативен хаос. За какво става въпрос? Според изискванията на Закона стопанисването на водните обекти се предоставя на сдружения. тези сдружения се плаща билет за риболов и освен това членовете на сдруженията полагат грижа за обекта, който те стопанисват. Изведнъж в Законопроекта се появява възможността отделно от това да има – или не се разбира начинът, по който е разписано в Закона, че може да има и обекти със свободен достъп, тоест риболовци, които не членуват в сдруженията, да имат свободен достъп до риболова на вътрешните обекти. Но ако сдружението стопанисва даден обект, полага грижи и в неговата част имаме и свободен риболов, това значително променя нещата. разписан по начина, по който е предложено в Законопроекта, ще създаде проблеми именно за тези сдружения, които инвестират особено във вътрешните водоеми. Това са най-накратко нашите претенции, но най-важните по отношение на Закона за рибарството и аквакултурите, и се надявам да е последната промяна в този парламент, защото, повярвайте, че промяна върху промяна и „проба-грешка“ създава още по-голям хаос в сектора, вместо да създава предпоставки за неговата стабилност. Благодаря. Не виждам желаещи. Други изказвания? Господин Вълков, заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! По Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите бяха направени редица обществени консултации, едни сериозни обсъждания месец септември, другото месеците октомври и ноември, на които бяха разгледани всички предложения, не само които са подадени от Рибарската агенция, от Министерството на земеделието и храните, а и такива, които са подадени от различни организации, които са свързани с рибарския сектор. Поради много големия обществен интерес Законът малко се забави, но смятам, че имаме възможности в това Народно събрание да го приемем, тъй като в него има застъпени много сериозни и важни предложения, едно от които е създаването на отделен раздел „Дребномащабен риболов“. Преди малко чухме част от доводите, с които колежката изрази някои недостатъци според нея при създаването на този раздел, но аз бих казал, че това е един изключително добър пробив, защото отдавна искаме да въведем този раздел „Дребномащабен риболов“, независимо от това че специфичните условия са, бих казал, доста големи или тежки и те са много близки до другия риболов, който е въведен. В тази насока може би между първо и второ четене ще бъдат направени предложения от нашата група, както и едно друго предложение, което е свързано с така наречения билет за любителски риболов в Черно море. Тъй като имаше доста дискусии на тази тема, ние смятаме между първо и второ четене също да предизвикаме преразглеждане специално на това предложение. Едно от предложенията, на които ще се спра, основно е планът Този план за действие е свързан с контрола, който се осъществява в Рибарския сектор в Черно море. Този контрол е свързан, от една страна, с въвеждането на системите за идентификация – така наречения АIS и, от друга страна, със системите за наблюдение и проследяване на корабите, в които става ясно в какви води и колко близо до брега е пребивавал корабът, на каква скорост е карал, дали е пускал трал и така нататък. Това са неща, които са много важни и с които

човешкия и финансовия ресурс за въвеждането на тези предложения, дали те могат да бъдат направени в съответния срок и дали има такава възможност. Затова между първо и второ четене при преразглеждането в Комисията аз смятам, че трябва да бъдат дадени отговори на този въпрос. Приветствам също така възможността за електронно подаване на данни, на всички възможни данни, както е направено като предложение в този законопроект, и възможността за подаване по електронен път на заявления. Предлагам на народните представители да подкрепят Законопроекта в този му вид, а предложенията, които смятаме да направим между първо и второ четене, да направят Законопроекта наистина действащ. Благодаря Ви за вниманието.

Колеги, ще бъда много кратък. Задължително между първо и второ четене трябва да оправим тази глупост, която се предлага – за билети за риболова в Черно море. Молбата ми е, това ние твърдо ще го подкрепим, ако Вие не го внесете, ние ще го внесем – общо взето, който влезе във властта, започва да си прави експерименти с този закон. Помните 2010 г. какви изисквания бяха вложени в поправки отново в този закон – искаше се на всеки риболовен кораб, в това число и всички до 10 м, да има касов апарат. Помните тази история на Симеон Дянков. Помните същата история с фризерите, които трябва да има, и охладителите във всяка лодка, при положение че те имат право да излизат само за две морски мили в морето и докато се върнат на брега тя, рибата, още мърда. Молбата ми е: дайте да не правим поредната глупост да караме всяко едно дете или всеки един човек, който е застанал с една въдица на брега да хване пет заргана или десет чернокопа, да се регистрира. Още повече аз не виждам как ще успее администрацията да го администрира всичко това?! Това е пълен абсурд. Молбата ми е: нека да обединим усилията си това да отпадне. Иначе за новия модел риболов, така наречения дребен риболов, ние сме категорично „за“, ще го подкрепим, но моля Ви, това нещо трябва да се махне. Благодаря, господин Кънев. Друга реплика има ли някой? Не виждам желаещи. Други изказвания? Господин Апостолов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, колеги! Нека на господин Кънев – човека, когото дълбоко уважавам, да му напомня само, че предложенията за отпадане на дневниците бяха инициатива и подкрепени от тяхната парламентарна група. Така че те са едни от инициаторите за тези проби и грешки. Отделно от това, този закон да, наистина няколко пъти е променян в рамките на това Народно събрание. Това са били промени, които са били наложителни и заради които ние не можахме да се обединим, колеги. Затова се налага да влизаме от промяна в промяна. Защото, когато сме говорили разумно и сме водили разумни диалози и политики, заради политически пристрастия и политиканстване не сме стигали до правилните идеи. Но самият живот и самите рибарски общности искат да имат свои правила и затова в момента на това широко обществено обсъждане те произведоха много от идеите, които са приложени в настоящия закон. Госпожо Бъчварова, само да Ви кажа, че любителският риболов не е дейност, която трябва да носи доходи. Тоест хората, които се занимават с любителски риболов и по сега действащия закон, и априори, въобще нямат право да продават този улов. Така че този пасаж от Вашето изказване – че любителският риболов е за допълване на техния доход, е абсолютно неприложим, защото любителският риболов е хоби и, както казах, той не носи доходи и рибата, която си уловил до 5 кг, нямаш право да я продаваш. И този билет, който любителите риболовци се сдобиват с него, той е само за отчитане на статистическа дейност. Защото именно заради това, че имаме регистрирани над 230 хиляди риболовци, ако извадим данните от статистиката, за които Европейската комисия много добре има своя информация, статистически изследвания и математически модели, може да се окаже, че че любителският риболов извършва повече улов, отколкото целият ни стопански риболов. Затова се озоваваме в наложителност да правим и да създаваме промяна на промяната, защото, за да се възползваме максимално от тези средства, предвидени и в следващия програмен период, хората, естествено, искат да седнат на истински данни, а истински данни в България не се подават. Какво от това, че трябва да се плащат 25 лв.?! Господин Кънев, отново се обръщам към Вас и моля колегите от ГЕРБ да не бъдат заблуждавани, да не бъдат притискани от опозицията или от разни други експерти. За мен този билет трябва да съществува, защото над две трети от любителите риболовци, които имат билети, притежават билети за вътрешните водни басейни, тоест така или иначе този билет е платен. И отивайки от вътрешен воден басейн на море, на морски риболов, любителят може да си използва същия билет, и обратното. Гаранция Ви давам, че няма такъв любител риболовец, който да ходи само на морски риболов, или това са изключително малко хора.

И днес може да е на море, а когато отиде на вътрешния басейн той задължително трябва да има риболовен билет. Така че призовавам колегите от ГЕРБ: не се огъвайте, защото има индикации, че може да бъде премахнат този риболовен билет. Това е статистически формуляр и ще загубим много повече пари, отколкото ако премахнем риболовния билет. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Апостолов. Реплики има ли? Госпожо Бъчварова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Апостолов, не мога да се съглася с Вашето изказване по следните причини. Може би не сте ме слушали внимателно какво говоря. Първо, вярно е, че любителският риболов е риболов, който задоволява преди всичко лични нужди, но това е част от разполагаемия доход на семейството. Така че, използвайки или търсейки, както се казва, под вола теле в тази дефиниция, ми се струва, че не постигнахте нищо. По отношение на морския любителски риболов – значи, ще правим статистика срещу 25 лв. Аз не знам статистиката на някой от Вас да иска пари за това, че ще бъде преброен или това колко лови. Ако е статистика, държавата ще си намери необходимия начин да направи тази статистика колко са тези риболовци в Черно море и какви количества съответно произвеждат. Проба-грешка – пак не ме разбрахте. Тринадесет пъти, сега за четиринадесети път се променя Законът. Искам да Ви обърна внимание върху риболовните дневници. Това Народно събрание отмени риболовните дневници, че било изключително трудно да бъдат попълвани. Ами сега ги връщаме. Вие къде отидохте не мога да разбера, но общо взето, говорим за мандата на това Народно събрание, за промените, част от които се върнаха в изходно положение, защото и Европейската комисия не е съгласна с такава пълна либерализация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Друга реплика? Да, заповядайте.

Благодаря, господин Председател! Уважаеми колеги, съвсем кратка реплика. Господин Апостолов, ако частичната оценка за въздействие, по която становището на Администрацията на Министерския съвет на 22 юли прави забележки – тези, които и професор Бъчварова Ви каза,

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 002-01-70,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2020 г., № 054-02-89, внесен от Румен Гечев и група народни представители на 25 ноември 2020 г. На заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект на решение. На заседанието присъства Тошко Тодоров – заместник председател на Сметната палата. мотивите към Проекта за решение вносителите посочват, че в отговор на въпрос на народни представители в рамките на процедура по парламентарен контрол на 3 ноември 2020 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя информация за обществените поръчки, изпълнявани от „Автомагистрали“ ЕАД. От информацията става ясно, че в момента дружеството е изпълнител едновременно по седем договора. Всеки един от тези договори е със сериозен обем на дейност и задължения и неговото изпълнение предполага съответен по големина технически и човешки ресурс. Според вносителите това поставя редица важни и основателни въпроси. Има ли дружеството необходимия капацитет – технически и човешки ресурси, каква част от него е „свободна“ при сключването на поредния договор? Как дружеството изпълнява поетите задължения и ползва ли подизпълнители? Използва ли за изпълнението трети лица, в това число по граждански договор? Какво обосновава посочения от министъра на регионалното развитие и благоустройството внушителен брой на договори с партньори-контрагенти, в това число рамкови споразумения? Според вносителите „Автомагистрали“ ЕАД отказва да внесе яснота по отношение на цени, изпълнение и усвояемост на отпуснатите средства, като практика е отговорите на тези и подобни въпроси да бъдат отказвани с позоваване на Закона за достъп до обществена информация. Вносителите застъпват становището, че самото правителство определя пътното строителство като основен сектор в своята работа, при почти непрекъснат поток на информацията за големи проекти и за насочване на голям публичен ресурс. Възлагането обаче на почти всички значими пътно-строителни проекти, реализирани от българското правителство, на едно дружество, било то и държавно, е „защитимо“ само при обоснованост на разходите, законосъобразност на процедурите и обезпеченост на изпълнението. С предлагания одит се цели да се провери дали са спазени изискванията за възлагането и дали е обезпечено изпълнението на тези значими обществени поръчки. След проведеното обсъждане на Комисията по бюджет и финанси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. В обхвата на проверката да бъдат включени всички поръчки за периода, в това число и възложените при условията на изключенията, приложими за публични възложители, по чл. 14 от Закона за обществените поръчки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В случая сме улеснени, тъй като в Бюджетната комисия стигнахме до единодушие и имаме подкрепа на представители на всички политически сили. Сигурен съм, че ще бъде подкрепено и в пленарната зала, тъй като нашите мотиви за такова Проекторешение на Народното събрание са обосновани с конкретни аргументи. Уважаеми колеги, ние сме обезпокоени от това, че „Автомагистрали“ ЕАД – хубавото е, че е държавна фирма, но проблематичното е, че в момента изпълнява седем договора за близо 4 млрд. лв., при положение че тази държавна фирма според нас, а и според експерти няма необходимия капацитет, за да осъществява толкова много договори, които изискват и техника, и кадри, и така нататък. Ние поставяме следните въпроси: направена ли е предварителна преценка и спазени ли са изискванията при избора на „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнител? Второ, има ли дружеството необходимия капацитет – технически и човешки ресурси? Трето, как дружеството изпълнява поетите задължения и ползва ли подизпълнители – фирми, юридически лица? Съответно следващият въпрос: наема ли физически лица по граждански договор поради недостиг на кадри? Какво обосновава посочения от министъра на регионалното развитие и благоустройството внушителен брой на договори с партньори-контрагенти, в това число рамкови споразумения? Досега „Автомагистрали“ ЕАД отказва да внесе повече яснота по отношение на цени, изпълнение и усвояемост на отпуснатите средства. Като имаме предвид, че изпълнението на тези програми с пътно строителство е една от гордостите на управляващото мнозинство, ние искаме да бъде направен професионален одит от Сметната палата, който да покаже спазен ли е Законът за обществените поръчки, защитени ли са обществените интереси при сключването на договори с подизпълнители – физически и юридически лица, тъй като, пак повтарям, става дума за около 4 млрд. лв. обществен ресурс. В тази връзка, господин Председател, предлагаме Проекторешение: „Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2020 г. В обхвата на проверката да бъдат включени всички поръчки за периода, в това число и възложените при условията на изключенията, приложими за публични възложители, по чл. 14 от Закона за обществените поръчки.“ Благодаря Ви.

РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. Възлага на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода от 1 януари 2016 до 31 декември 2020 г. В обхвата на проверката да бъдат включени всички поръчки за периода, в това число и възложените при условията на изключенията, приложими за публични възложители, по чл. 14 от Закона за обществените поръчки.

Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма. Решението е прието. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание е утре – 17 декември, от 9,00 ч. в същата зала.